raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti. **Bebić, Luka (HDZ)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona,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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar financija, gospodin Ivan Šuker. **Šuker, gospodine predsjedniče. S ovim zakonom je Ministarstvo financija ispunilo svoju kvotu za prvi kvartal i svoje obaveze što se tiče zakonodavstva. Ona četiri koja nam pripisuju nisu naša, nego iz nekog drugog područja, ali s obzirom da oni ne mogu predlagati te zakone, onda ih predlaže Ministarstvo financija. ovo sam bio dužan reći zbog svojih kolega. Dakle, ovo je jedna tehnička izmjena gdje Republika Hrvatska se obavezala na usklađivanje odredbi koje uređuju prije svega nepovlašteno podrijetlo i odredbe koje uređuju rokove za naplatu carinskog duga najkasnije da ćemo to napraviti do drugog kvartala 2008. godine. Dakle, što se tiče nepovlaštenog podrijetla u potpunosti se usklađuju odredbe što uređene povlašteno podrijetlo, također polaganje jamstva u provoznom postupku, preciznije se uređuju jamstvene obveze glavnog obveznika obveznika kao nositelja provoznog postupka, mogućnost sniženja jamstvene svote odnosno oslobođenje od obveze polaganja jamstva, knjiženje i rokovi knjiženja duga, rok plaćanja carinskog duga, sukladno preuzetim obavezama i rokovima usklađivanje sa pravnim stečevinama i usklađivanjem roka za plaćanje carinskog duga na način da se umjesto važećeg roka od 30 dana utvrđuje obveza plaćanja u rokovima koji ne smiju biti dulji od deset dana. I uvodi se potpuno nova inkriminacija kojom se sankcionira netočno navođenje iznosa carinskog duga u carinskoj deklaraciji. I to moramo isto pošteno reći da u proteklim godinama je toga nažalost bilo. Dakle, sad se jasno definira što to znači da je to inkriminirano djelo i na kraju krajeva i u sklopu i ovih carinskih izmjena osobni identifikacijski broj će biti itekako bitan instrument. Evo, dame i gospodo, najkraće što mogu oko ovih tehničkih promjena i usklađivanja Carinskog zakona sa pravnim stečevinama EU. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona pod oznakom P.Z.E. br. 40 upućen od Vlade Republike Hrvatske aktom od 4. travnja 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku što je ovaj Visoki dom i prihvatio. Predloženim izmjenama i dopunama Carinskog zakona nastavlja se proces postupnog usklađivanja hrvatskih carinskih propisa sa carinskim propisima Europske unije s ciljem postizanja što većeg stupnja usklađenosti. Carinski zakon Republike Hrvatske usklađen sa carinskim kodeksom Europske unije jedna je od obaveza preuzetih u poglavlju 29 – Carinska unija kao i u pregovaračkom stajalištu za spomenuto poglavlje te jedna od mjera iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu a uključuje i obavezu usklađivanja odredaba koje uređuju nepovlašteno podrijetlo i odredbe koje uređuju rokove za naplatu carinskog duga najkasnije do drugog kvartala 2008. godine. Sve navedeno sadržano je u izjavi usklađenosti nacrta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona s pravnom stečevinom i pravnima aktima Vijeća Europe koji je Vlada Republike Hrvatske dostavila uz predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona uz sve pobrojane odredbe primarnih i sekundarnih izvora prava Kako je već rečeno osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom su neovlašteno porijeklo i knjiženje odnosno odgoda i rokovi plaćanja duga. Što to konkretno znači i što se mijenja u odnosu na važeći zakon? Na prvom mjestu to je na povlašteno porijeklo, pa se tako u članku 27. iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi: "Carinska uprava može ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1. ovog članka u slučaju ozbiljne sumnje zahtijevati podnošenje dodatnih dokaza kojima bi se na nedvojben način potvrdilo da podrijetlo udovoljava pravilima propisanim važećim propisima." propisima." što znači da će Carinska uprava imati pravo tražiti dodatne dokaze o deklariranom podrijetlu što do sada nije bila u mogućnosti. Članak 106. Carinskog zakona u cijelosti se mijenja slijedeći nastojanja za dosljednije usklađenje odredaba u postupku provoza popularnije kao tranzit te uklanjanja preostalih razlika u našem zakonodavstvu vezano za jamstvene obveze nositelja provoznog postupka. Osnovna je obveza sudionika provoznog postupka da položi jamstvo, tj. osiguranje za namirenje carinskog duga koji bi provozom mogao nastati. Također se definira mogućnost uporabe zajedničkog jamstva kao i oslobođenje od obaveze polaganja jamstva. Izmjenama članka 226. Carinskog zakona definiraju se rokovi u kojima dužnici moraju platiti iznos duga u gotovini ili u drugim dopuštenim sredstvima plaćanja te mogućnost odgode plaćanja. Također izmjenama članka 241. preciznije je definirano prekršajno djelo kao i novčane kazne. Predviđeno stupanje zakona na snagu je 1. srpnja 2008. godine zbog potrebe da Vlada Republike Hrvatske i resorno Ministarstvo financija donesu provedbene propise kao i vremena potrebnog za osposobljavanje carinske službe. Što nam nakon ovog usklađenja na području Carinskog zakona ostaje neusklađeno? To su analiza rizika i zajednički okvir za upravljanje rizikom, nadalje elektronička razmjena podataka o riziku između carinskih uprava te carinskih uprava i Europske komisije. Nadalje, obveza dostave podataka za svu robu koja ulazi u carinsko područje zajednice ili ga napušta. Zatim, podnošenje ulazne i izlazne skraćene deklaracije te status ovlaštenog gospodarskog subjekta. I na kraju, nisu u cijelosti usklađene niti odredbe oslobađanjem od plaćanja carina. Europskim propisima nisu predviđena oslobađanja carine za opremu za vatrogastvo te osobni automobili za invalidne osobe. Sve te neusklađenosti u pojedinim područjima uvjetovane su posebnostima Carinske unije i propisa Europske zajednice radi čega iste nije moguće potpuno uskladiti do stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Kako je navedeno od strane predlagatelja za provedbu predloženog zakona nije potrebno izdvajanje posebnih sredstava na teret državnog proračuna, nego naprotiv predložene izmjene bi uz stvorene uvjete za bržu naplatu, bolju efikasnost carinskih službi dovele do bolje naplate prihoda državnog proračuna i potencijalno povećanje istih. Na kraju želim reći uz čestitku ministru i suradnicima na evo petoj brzini kojom se kreće u pripremi akata u Ministarstvu financija da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvatiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona uz želju i cilj da skorim stjecanjem Republike Hrvatske statusa punopravne članice Europske unije Carinski zakon zaživi u svojoj punini kao europski zakon. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Damir Kajin ispred kluba IDS-a. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni ministre, uvaženi gospodo zastupnici. Možda bi ovdje bilo dobro otvoriti priču i oko onog carinskog inspektora Roberta Matijevića, ali o tome jednom drugom prilikom. No, na strani drugoj ovog obrazloženja doslovce se kaže da posljednje izmjene Carinskog kodeksa prvenstveno su usmjerene na uspostavu sigurnosnih elemenata sukladno globalnom cilju usmjerenom s jedne strane na osiguravanje trgovine od prijetnji i globalnog terorizma, a s druge strane omogućavanje carinskim službama u suradnji s gospodarstvom što većeg olakšavanja i kretanja međunarodne trgovine itd. Međutim, ono što je sigurno bit ovog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ogleda se u sljedećoj dikti na drugoj strani koja govori o roku plaćanja carinskog duga. U skladu s preuzetim obvezama i rokovima usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije predloženim se izmjenama i dopunama usklađuje rok za plaćanje carinskog duga na način da se umjesto važećeg roka od 30 dana, znači na tome je naglasak, sad se plaća carina u roku od 30 dana, plaćanje sada svodi na rok koji ne smije biti dulji citiram “od 10 dana računajući od dana kada je dužnik obaviješten o dugu“. Zatim se na strani 3. doslovce govori da slijedeći odgovarajuće europske odredbe novo uspostavljenim odredbama propisuje se mogućnost da Carinska uprava pouzdanim gospodarstvenicima prema propisanim pravilima na njihov zahtjev može odobriti odgodu plaćanja s rokom odgode od 30 dana, ali uz obvezu polaganja osiguranja za namirenje duga. Znači, ovdje je riječ o plaćanju carinskog duga. Ovi momenti, to je zapravo sukus ovog zakonskog prijedloga. Ja se usuđujem reći da velikoj većini hrvatskih gospodarstvenika poglavito onih koji posluju sa Europskom unijom carina nije temeljni problem. Ta carina poglavito na robe iz Europske unije je relativno mala. Čitav niz roba na primjer na prirodne materijale koji dolaze iz Europske unije, znači čitav niz tih roba ili artikala oslobođeno je carine temeljem jasno reciprociteta. To vrijedi za hrvatske robe koje se iz Republike Hrvatske izvoze na tržište jedne Austrije, Italije, ne znam Njemačke, Češke i tome slično i to je apsolutno u redu. Carina je velika uglavnom na robu koja dolazi sa trećih tržišta poput jedne Kine ne znam Indonezije, Vijetnama sve češće, pa čak bih rekao da je i to u redu jer na neki način moramo štititi svoje tržište i moramo štititi taj institut reciprociteta. Problem je međutim nešto drugo što se recimo u Hrvatskoj ne isplati gotovo ništa raditi, što poslujemo sa ogromnim gubicima, što je izvoz još uvijek više od dva puta manji od uvoza, što na primjer stanovnik iz Istre izvozi 3 puta više no što to izvozi u prosjeku stanovnik cijele Republike Hrvatske ili što recimo stanovnik Županije istarske izvozi 3 i pol puta recimo više nego stanovnik Primorsko-goranske županije. I to je ono što jasno valja promijeniti, da se konačno počne raditi, da se ne filozofira sada, da se promijeni ta jedna investicijska ja bih se usudio reći i radna klima u Republici Hrvatskoj. Što je hrvatski problem broj jedan? broj jedan? Problem broj jedan u ovom trenutku sigurno nije carinska politika, znači koju se dotiče ovaj zakon. Problem broj jedan je prije svega PDV i obveza da se taj porez od 22% mora platiti u roku od 30 dana. Toga nema nigdje u Europskoj uniji da se PDV u Italiji i IVA ne znam drugdje kako se već to zove recimo plaća u roku od 30 dana. Ako mi želimo da nam preko noći stope recimo rasta budu dvostruko veće onda ja mislim da bi trebalo upravo tu stopu PDV-a, odnosno to plaćanje PDV-a u roku od 30 dana prolongirati na neki duži vremenski period. Da li je to 90 dana ili nešto manje od 90 dana o tome se jasno da raspravljati. U jednoj Italiji PDV ili njihova IVA plaća se u roku od 4 mjeseca. Znači, to je dovoljan rok ili dovoljno razdoblje da vi možete okrenuti pod navodnicima tu robu, da je možete prodati, da možete inkasirati, da možete naplatiti i da možete jasno temeljem toga relativno bezbolno svoju obvezu državi podmiriti. Jasno je i meni da ići sada sa plaćanjem PDV-a u roku od 90 dana to bi vjerojatno bilo nemoguće u Republici Hrvatskoj, ali ja mislim da bi svatko od nas obje obje ruke digao kada bi se PDV u buduće plaćao u roku od 60 dana. Mislim da bi tada i dobar dio roba pojeftinio i mislim da bi i naplata poreza možda bila veća, da bi carinski prekršaji bili manji i da bi gospodarska aktivnost bila neusporedivo intenzivnija no što je u ovom trenutku. Jednom riječju kao što sam rekao želim vjerovati da kada bi išli u tom pravcu da taj PDV tu tu obvezu sa 30 dana plaćanja korigiramo sa 60 dana da bi i gospodarstvo raslo duplo bržom stopom no što je to u ovom trenutku, da bi bilo više radnih mjesta, da bi bio veći rast, da bi bilo više novaca, samo što bi se tada jasno i više radilo u Republici Hrvatskoj, a možda to nekome ne odgovara. Članak 3. ovog zakona gospodo govori o jamstvu. Znači, i to je u redu otprilike, ali ja ne vidim razloga zašto skraćivati rok za plaćanje carine u ovom trenutku s 30 dana na 10 dana. Ako tu opteretiš recimo hrvatskog gospodarstvenika, poglavito ja govorim o onome malom onda mu drugdje moraš dati da diše. A mi stišćemo li ga, stišćemo i čudimo se što su iz godine u godinu recimo stope rasta sve manje. Na stranu recimo to jedno nepovoljno makroekonomsko okruženje. Mi se jasno čudimo zašto nismo još uvijek recimo dostigli industrijsku proizvodnju iz '89. godine. Ali s druge strane što smo mi to zapravo dali poglavito ovom malom gospodarstveniku. S druge strane, kada gledam i ovaj zakonski prijedlog, kada gledam ovu mogućnost odgoda uz vrst polaganja jamstava, onda dolazim do zaključka da ovi veliki i ubuduće će moći sve, ali da ćemo male naprosto stiskati, da ne kažem, gasiti. Veliki koji često znaju, od Todorića preko TDR-a itd. financirati i kampanje i slično, mogu sve, ali ali mali u Hrvatskoj znoj će liti, krv da ne kažem šta da bi mogli te svoje obveze podmirivati. Netko će biti ciničan pa će primijetiti, možda je takva politika i logična. Zašto? Zato jer su veliki produkt politike pretvorbe, a mali obrtnici ili male zanatlije, mali gospodarstvenici su, prije svega rezultat rada, odricanja, tržišta itd. U tom pravcu, imam dojam da ide ovaj članak broj 3. u ovom zakonu. Znači, mali će, to će biti više nego više nego izgledno, carinu morati plaćati u roku od 10 dana, a veliki će vrlo jednostavno doći do jamstava preko svojih poslovnih banaka i u pravilu, ti veliki će državi plaćati carinu u roku od 30 dana. Koga možete osloboditi plaćanja u roku od tih 10 dana? Evo tu je članak 3. stavak 5., npr. one osobe koje nisu kršile i nisu ponavljali kršenje carinskih ili poreznih propisa, osobama koje ispunjavaju dodatne kriterije pouzdanosti može se odobriti korištenje zajedničkog jamstva u smanjenom iznosu jamstvene svote ili oslobođenje od obveze polaganja jamstva, znači još ih se može osloboditi polaganja jamstva, dodatni kriterij uključuju

i dovoljnom za ispunjavanje obveza tih osoba i da ne nabrajam ove druge kriterije. Znači, još jedanput ću reći, to je zapravo bit. Mi i ovim zakonom idemo na ruku na ruku velikim, ali zapravo malima taj zakon će biti jedan dodatni teret i sva je sreća da oni koji rade sa, recimo zemljama Europske unije carinu ionako ne predstavljaju kao glavni problem, nego PDV, dok recimo, oni koji rade sa Kinom itd. carina im je dominantna stavka. Ja ne mogu jednostavno vjerovati da se uvijek pozivamo, jasno na Europsku uniju, da nas ta Europska unije primorava čak i na ovakve obveze, hrvatsko gospodarstvo, svi to mi znamo, nije europsko gospodarstvo, ovo naše je nastalo kroz tu pretvorbu, odnosno privatizaciju, a u starim članicama Europske unije, gospodarstvo je ipak nastalo kroz neke obitelji, kroz generacije, kroz stoljeća rada, izdvajanja i želio bih vjerovati da bi ovaj identifikacijski broj o kojem smo govorili malo prije razriješio tu situaciju, ali ja se bojim da će se i on sam pokloniti tom kapitalu. Zašto to govorim? Pa govorim to iz jednostavnog razloga što velika većina ovih, tih danas u Hrvatskoj krupnih kapitalista pred 15, 16, 17 godina razmišljalo je stanujući u nekom društvenom stanu, tako kupiti nove gume za svoj auto. I to su ih mijenjali dvije po dvije, a danas, šta ćete raspolažu sa milijardama kuna i nama se, šta ćemo to čini normalno. Da će se nešto njima dogoditi, neće. Revizija je dala blagoslov pretvorbi. Kada bi te stupove društva koji su postali, na neki način gospodarske karijatide karijatide doveli u pitanje, nekako na neki način uzdrmali bi ili potkopali same temelje ovoga društva. Europska unija, s druge strane vidimo, od nas stalno traži odgodu ZERP-a, privatizaciju brodogradnje, ispred sebe imamo Carinski zakon gdje će se carina plaćati, ne u roku od 30, nego od 10 dana, oni koji rade svojim novcem znaju koja je to promjena, ali interesantno, ta ista Europska unija ne traži npr. jednu reviziju pretvorbe. I to isto tako govori dovoljno o Europskoj uniji i kakva je ta zajednica, kakav je to moral, ali šta ćemo. Svi znamo da jedni Mađari, Poljaci, Česi danas sigurno u toj zajednici žive bolje no što su živjeli prije, no što su u nju ušli i trebamo se nadati da će ta sudbina zadesiti i prosječnog građanina ove zemlje. Sve u svemu, Klub IDS-a pratit će rasprave. Mi smo spremni glasati za ovaj zakon, ali još jedanput ću reći, taj zakon u velikoj mjeri pogoduje velikima, taj zakon je na štetu malih, onih koji su u pravilu u ovom trenutku, u ovoj zemlji bore za golo preživljavanje. I nažalost, kako vidimo kako se mi implementiramo u te neke europske obrasce, uvjeti poslovanja biti će teži, neće biti bolji, ali će možda ta poreska disciplina i sve okolo, znači to okruženje biti bolje, pa treba se nadati da kroz takav jedan pristup, svi će na kraju profitirati. Sve u svemu, mislim da oni koji su u gospodarstvu do guše, trebaju na neki način, a ne rade isključivo sa Europskom unijom, da trebaju u velikoj mjeri biti skeptični i zabrinuti glede onoga što će im ubuduće donijeti donijeti ovaj Carinski zakon koji nosi oznaku P.Z.E. broj 40. Dragica (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Ma htjela bih ispraviti netočan navod kolege Kajina, gdje je on rekao da je revizija dala blagoslov pretvorbi. Time zapravo devalviramo čitav rad Državnog ureda za reviziju koji je taj obiman, težak posao završila, utvrdila nepravilnosti, utvrdila i nositelje tih nepravilnosti, a to što saborska većina nije osigurala zakonodavnu osnovu da bi se moglo sankcionirati te nepravilnosti. Nije kriva državna revizija. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ovaj prijedlog zakona nastavak je 1999. godine započetog procesa usklađivanja carinskog zakonodavstva Republike Hrvatske s carinskim kodeksom Europske unije, što je i osnovnim razlogom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona po hitnom postupku. Predložene izmjene prvenstveno su usmjerene na dva naizgled oprečna cilja. Prvi je orijentiran na ubrzanje i pojednostavljenje carinskih procedura, a drugi na osposobljavanje carinskih službi za otkrivanje visoko rizičnih pošiljaka, odnosno osiguranje međunarodne trgovine od aktualnih prijetnji globalnog terorizma. Stoga najveći dio izmjena i dopuna predstavljaju upravo odredbe koje uređuju nepovlašteno podrijetlo robe, polaganje jamstva u prolaznom postupku, knjiženje carinskog duga, rok za naplatu carinskog duga te odgodu plaćanja i druge pogodnosti, a sve to u skladu sa pregovaračkim stajalištem za poglavlje 29 – Carinska unija. U tom kontekstu, a u okviru kaznenih odredbi predloženim zakonskim izmjenama preciznije se uređuje prekršajno djelo neprijavljivanja robe, a posebnom prekršajnom normom sankcionira se nezakonito postupanje vezano za neprijavljivanje robe komercijalne prirode kao i robe čiji je uvoz ili izvoz zabranjen ili ograničen. Također uvodi se potpuno nova inkriminacija kojom se sankcionira navođenje netočnog iznosa carinskog duga u carinskoj deklaraciji, a dosljednije se definira i prekršajno djelo zlouporabe prava na oslobođenje od plaćanja carinskog duga. Naime navođenje netočnog iznosa carinskog duga spomenuo je to malo čas i ministar Šuker, bila je gotovo, odnosno jest gotovo uobičajena praksa kod dijela hrvatskih uvoznika zbog čega je isti bio obračunat i plaćen u svoti manjoj od propisane u kom slučaju je naravno država ostala prikraćena za značajne prihode. Ovaj zakon bi trebao stupiti na snagu 1. srpnja 2008. do kada bi Vlada trebala donijeti provedbene propise neophodne za punu implementaciju ovog zakona. Osim toga razdoblje do stupanja na snagu ovog zakona iskoristilo bi se za osposobljavanje carinske službe za provedbu zakonskih odredbi koje se odnose na knjiženje i naplatu carinskog duga, ali i za prilagodbu gospodarskih subjekata na jednu vrlo važnu okolnost o kojoj je govorio moj prethodnik, dakle na skraćivanje roka za plaćanje carinskog duga, odnosno za ishođenje odgode njegovog podmirenja. Naime u zakonu se predlaže skraćenje roka za namirenje carinskog duga s postojećih 30 na na svega 10 dana, s tim da istovremeno kao svojevrsna kompenzacija za radikalno skraćenje roka za plaćanje carinskog duga, osigurana mogućnost odobravanja odgode plaćanja duga do maksimalno 30 dana. Jasno je da će se predloženim izmjenama usmjerenim na skraćivanje roka naplate carinskog duga stvoriti uvjeti za veću efikasnost carinskih službi za ubiranje prihoda državnog proračuna. Dakle državna kasa će se brže i izdašnije puniti i iz pozicije države takvo zakonsko rješenje je vrlo prihvatljivo tim više što je usklađeno eto i s europskom carinskom praksom. A što o skraćivanju roka za plaćanje carinskog duga misli druga strana, dakle obveznici koji će plaćati carinski dug. Ako je država ovim usklađenje Carinskog zakona s pravnom stečevinom Europske unije sebi osigurala europski komfor za naplatu carinskog duga, za gospodarstvenike to znači upravo suprotno. Ovo usklađenje sigurno je udar na njihovu ionako narušenu likvidnost. Pri tome je najapsurdnije to što je najveći generator nelikvidnosti upravo država, odnosno njezini veliki sustavi počevši od zdravstva preko pojedinih ministarstava do Ine i željeznice. Unutarnji dug raste, a o njemu se zapravo vrlo malo govori. Zadaća je države da vodi brigu o gospodarstvu stvarajući mu povoljne makroekonomske uvjete za razvoj. umjesto toga ona će preslikati još jedan europski propis bez uvažavanja specifičnosti hrvatske gospodarske svakodnevnice ponajprije činjenice o postojanju visoke razine financijske nediscipline i dugim rokovima plaćanja dakle dužim i od 90 dana i bez osiguranja razdoblja neophodnog za prilagodbu. Usporedbe radi, recimo naši susjedi Slovenci aktivirali su ove carinske odredbe tek neposredno prije ulaska u Ukoliko će u nepovoljnijem položaju biti naši gospodarstvenici u odnosu na one iz Europske unije potvrđuje i sljedeća činjenica koja nam je svima poznata. Tvrtke iz zemalja članica Europske unije snabdijevaju se robama a naročito repromaterijalom uglavnom unutar granica vrlo malo uvoze iz zemalja izvan EU, dakle vrlo malo plaćaju uvozne carine. Na žalost ta pravila igre o nepostojanju granica i slobodnom protoku roba za naše tvrtke neće vrijediti tako dugo dok Hrvatska ne uđe u Dakle naši uvoznici već od sredine ove godine morali bi plaćati carinski dug koji uključuje carinu, trošarine, odnosno poseban porez i PDV u roku od 10 dana. Zakasni li gospodarski subjekt u plaćanju makar i samo jedan dan, u carinskom je prekršaju i plaća zateznu kamatu. S druge strane država vraća predporez u roku od 30 dana po prijavi. Dakle rok za uplatu je skraćen ali ne i rok za povrat, on je ostao nepromijenjen, pa ispada da se država rukovodi principom uzmi što ranije vrati što kasnije. Država će eto znatno duže nego do sada zadržavati financijska sredstva gospodarskih subjekata i dakako neće im plaćati kamatu za korištenje tih sredstava. Iako će otežati poslovanje i trgovcima uvoznicima, skraćivanje roka za podmirenje carinskog duga prvenstveno će biti udar na proizvodne djelatnosti. Naime uvesti repromaterijal i u roku od 10 dana proizvesti proizvod, prodati ga na tržištu i uspjeti ga naplatiti da bi se osigurala sredstva potrebna za izmirenje dospjelih obveza, gotovo će biti nemoguća misija. Osim što će generirati novo zaduživanje uvoznika 10-dnevni rok za plaćanje carinskog duga zagorčati će život i špediterima. Eskalirati će tehnički problemi u komunikaciji špediter, uvoznik, Ministarstvo financija. Primjerice evo ako je špediter u Zagrebu i mora dokumentaciju slati uvozniku iz Splita, 10 dana zasigurno neće biti dovoljan rok za podmirenje carinskih obveza a sva prekoračenja roka povezana su s novim troškovima koji će u konačnici opet pasti na leđa uvoznicima. Kada već spominjem špeditere, želim naglasiti dobro poznatu činjenicu da je njihov značaj u našem domaćem okruženju daleko veći nego u Europskoj uniji. Naime uvozne tvrtke u zemljama članicama EU-a uglavnom same izdaju bankarske garancije za plaćanje carinskog duga. Za razliku od njih hrvatski uvoznici uvjetuju svoje poslovanje s određenom špediterskom kućom time da špediter pribavi bankarsku garanciju kojom će jamčiti državi da će uvoznik podmiriti carinske dadžbine u zakonskom roku, a svi znamo da su bankarske garancije izuzetno skupe. I nova inkriminacija uvedena ovim zakonom kojom se sankcionira netočno deklariranje carinskog duga novi je rizik prvenstveno za špeditera uz već postojeće da ih neki uvoznici prevare pa špediter mora platiti njihov carinski dug. Naravno špediter može takvu tvrtku uvoznika i tužiti jasno pod uvjetom da ta tvrtka nije u međuvremenu ugašena i čekati godinama pravdu na hrvatskim sudovima. Posebna priča u novom Carinskom zakonu su kriteriji za odgodu plaćanja carinskog duga. Pri tom treba reći da su prijedlogom zakona, a u skladu s odgovarajućim europskim odredbama predviđeni samo opći uvjeti za odobravanje odgode plaćanja, kao i vrste postupaka koje se mogu primijeniti pri odobravanju te odgode, dočim je propisivanje posebnih uvjeta za odobravanje odgode plaćanja prepušteno nacionalnim zakonodavstvima država članica, tako da će posebni uvjeti biti definirani provedbenim carinskim propisima koje će donijeti hrvatska Vlada. U svakom slučaju, odobravanje odgode uvjetovano je polaganjem odgovarajućih instrumenata osiguranja za namirenje carinskog duga. Pored mogućnosti odobravanja odgode načelno se propisuje i mogućnost odobravanja drugih pogodnosti, ali opet bez navođenja vrsta tih pogodnosti i uvjeta njihovog odobravanja. Dakako, i odobravanje takvih posebnih pogodnosti uvjetovano je polaganjem osiguranja i naplatom kamata u skladu s propisima o kamatama. No, carinskoj upravi ostavljena je mogućnost da može odustati od zahtjeva za osiguranje, kao i od obračuna i naplate kamata, ako bi takvi zahtjevi prouzročili dužniku ozbiljne gospodarske ili socijalne teškoće. Dakle, carina će autonomno odlučivati o tome što su to gospodarske ili socijalne teškoće i kome će ih uvažiti, a kome ne. Zna se samo to da će se pogodnosti odobravati pouzdanim gospodarstvenicima. Ovakvo nedorečeno, ali istovremeno izuzetno elastično zakonsko određenje više je nego li pogodno tlo za manipulacije i korupciju, odnosno pogodovanje političkih podobnih klijenata. Klub SDP-a će podržati ovaj zakon, ali smo morali ukazati na smetnje koje će u određenoj mjeri devalvirati kvalitetu ovog zakonskog rješenja u njegovoj praktičnoj svakodnevnoj primjeni. Po našem mišljenju, previše je toga ostavljeno da se definira pravilnicima i ostalim provedbenim propisima, pa čak i samo internim uputama. Jednom riječju, ovakvim uređenjem carinsko područje ostaje vrlo nesigurno područje, čak i ne toliko zbog uvozno- globalnog terorizma, koliko zbog domaćeg političkog klijentizma. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poslužit ću se nečim što je kolega Kajin spomenuo u svom izlaganju, Unija od nas traži privatizaciju brodogradilišta. Kad donosimo zakone koji su predmet usklađivanja sa standardima Europske unije često se Europska Unija koristi kao izgovor za sve i svašta. Primjerice Europska Unija, i zato mi je drago da je ovo kolega Kajin spomenuo, ne traži od nas privatizaciju brodogradilišta. Europska Unija od nas traži da brodogradilišta posluju financijski uspješno i da se državne subvencije postepeno ukidaju. To je ono što od nas traži Europska Unija. A kako ćemo mi to postići, to je naša stvar. I naš je projekt i plan na koji način najpametnije se taj cilj može postići. Prema tome, nije dobro koristiti Europsku Uniju, govorim to u vezi i sa ovim izmjenama i dopunama Carinskog zakona, da bi se opravdalo što god se tko sjeti. Dakle, mi u brodogradnji, primjerice, moramo učiniti da brodogradilišta financijski uspješno posluju i postepeno dokidati subvencije, a kako ćemo to postići, to je pitanje naše pameti, naše uspješnosti, pa ako hoćete i naše kvalificiranosti i sposobnosti da budemo članicom Europske unije, jer je upravo je to jedan od kriterija. Dakle, ne samo da li znate prepisivati, nego da li znate i sposobni ste sami urediti svoju zemlju da funkcionira u okviru nekih standarda koji se mogu smatrati prosječno ili barem minimalno europskima. Što se tiče ovog prijedloga izmjena i dopuna Carinskog zakona, klub HNS-a pozdravlja pojavljivanje ovog prijedloga u proceduri, jer on, između ostaloga, znači i ispunjavanje nekih od mjerila za poglavlje 29.-Carinska unija. Dakle, nešto se pomaklo da se u ovom području ispune mjerila i omogući da napredujemo u otvaranju poglavlja koja su pred nama i ako sve bude išlo po planu i ako se bude radilo na vrijeme, onda i otvaranje svih poglavlja do završetka ove godine. Prema tome, u tom smislu ovo je korak u dobrom pravcu. Kolegice i kolege koji su govorili prije mene su spominjali taj jedan sporni moment ili spornu točku u ovom prijedlogu izmjena i dopuna koja se odnosi na skraćivanje roka plaćanja carine, koji je sada sa 30 dana skraćen na 10. Apsolutno se slažem i mi u HNS-u podržavamo sigurno uvođenje financijske discipline. Cijela ideja skraćivanja roka i uvođenje financijske discipline. Ali, financijska disciplina se ne može uvoditi tako da se s jedne strane uvodi, a s druge strane potpuno zanemaruje. Dakle, ako se traži da se rok plaćanja carine skrati na 10 dana sa 30, što je sa skraćivanjem roka plaćanja dugova koja država ima prema različitim vjerovnicima i gdje je problem države, kao najvećeg dužnika, problem neplaćanja, odnosno dugotrajne odgode plaćanja koja prelazi i godinu dana, svojih vlastitih dugova je, ja bih rekla, jedan od temeljnih strukturalnih uzroka korupcije u Hrvatskoj. Mi, kad govorimo o korupciji često govorimo o ljudskoj prirodi, o promjeni kulture, o raznoraznim stvarima koje s državom nemaju veze i gdje državi nema mjesta. Ali, odgoda plaćanja ili neplaćanja od strane države je jedan prostor korupcije gdje državi ima mjesta i gdje država puno može pomoći, i gdje država u jednoj od naše tri najveće boljke, i što se tiče ulaska u Europsku Uniju i što se tiče kvalitetne usluge hrvatskim građanima, a to je vjerojatno ipak prvi kriterij, a to su pravosuđe, korupcija i javna uprava koje nam spominju ne samo Unija nego i sve ankete javnog mišljenja koje u Hrvatskoj pogledate. Ono gdje država ima prostor je da ne samo skrati i kontrolira rokove plaćanja kad je njoj netko dužan, nego da još važnije skrati i kontrolira rokove plaćanja kad je ta država dužna, jer upravo odgodom plaćanja od tristo i više dana država stvara strukturalni prostor korupcije. Prema tome, ovo bi bio jedan dobar trenutak kad već tako strogo postupamo prema onima koji duguju državi i duguju carinu da isti kriterij strogoće primijenimo i na državu kad je ona dužna i brinemo se na isti način za financijsku disciplinu u slučajevima u kojima je država najveći dužnik na redu da svoje dugove podmiri u roku. Podsjećam da smo već bili na jednom normalnom roku od 60 dana, jer je država podmirivala svoje dugove u roku od 60 dana i samom tom činjenicom je jedan veliki prostor za potencijalni prostor za korupciji eliminiran i nestao. Danas smo ponovno preko tristo dana i imamo ponovno isti problem. Da ne kažem nešto je bilo govora i jutros u ovoj sabornici o tome da smo recimo 2003. po indeksu korumpiranosti bili na nekom 41. ili 43. mjestu, ne mogu se sad točno sjetiti, negdje zajedno sa Češkom, da smo 2000. dakle '99., 2000. bili na 71. mjestu zajedno sa Burkinom Faso i da smo 2005. ponovno bili na sedamdeset i nekom mjestu zajedno sa Burkinom Faso. Dakle, očito je to područje u kojem nešto treba poduzeti. Ovaj zakon omogućava u određenim slučajevima i na zahtjev produženje ovog roka plaćanja od deset dana na trideset dana, dakle na status …/Govornica se ne razumije./… kako je bilo prije donošenja ovog zakona. To je čini mi se na prvi pogled dobra odredba, ali kad malo bolje pogledate, a i kolegica iz SDP-a je na to upozorila, nema jasnih kriterija. Postoje jasni kriteriji za zajednička jamstva, ali za to da li ćete osloboditi osobu "x" ili tvrtku "x" ili nećete osloboditi osobu "y" ili tvrtku "y" od toga da plati carinu u deset dana i omogućiti im da plati to u roku od trideset dana, za to nema jasnih kriterija. Upozoravam ponovno, svugdje gdje nema jasnih kriterija je prostor korupcije. Možemo svi biti najbolji i najpošteniji, ali uvijek je jasni kriterij bolja garancija nego časna riječ. Prema tome, u ovom slučaju zakoni ne idu na časnu riječ, zakoni idu na jasne i transparentne kriterije. Zato bi bilo vrlo važno a to svakako nije posebni zahtjev Europske unije da se nema jasnih kriterija, to je naš posao, da se uvedu jasni kriteriji za određivanje dakle koji ne prepoznaju ni rođačke ni prijateljske ni nikakve druge veze, nego prepoznaju samo unaprijed definirane kriterije kada je moguće i po kojim kriterijima moguće odobriti produljenje plaćanja carine sa deset na trideset dana. Četvrto. U ovom zakonu uvode se dva nova prekršaja da tako kažem, koji se kažnjavaju potencijalno sa novčanom kaznom od 3 tisuće do 900 tisuća kuna. Jedan je netočno navedeni iznos carinskog duga, a drugi je da se prilikom ulaska u carinsko područje ili izlaska ne podnese carinska deklaracija za robu ili dio robe koja je komercijalne naravi ili koja je predmet zabrana ili ograničenja pri uvozu ili izvozu. Ove dvije dodatne odredbe sa mogućnošću ovako visokih sankcija također bi trebalo jasnije definirati i preciznije definirati da ne bi bile podložne zloupotrebi kao što se ovdje čini da bi mogle biti. Konačno, molim ministra da možda pojasni, možda sam pogrešno razumjela to iz ovog zakona i iz uvida u praktične poteze, a to je slučaj ukidanja pojedinih carinarnica odnosno seljenja carinarnica iz jednog carinskog prilaza na drugi i kroz to i špeditera. Slučaj o kojem konkretno govorim je slučaj Buzeta. Da li to ima veze sa opremljenošću carinarnica, da li ima veza sa potrebom prilagođavanja ovom zakonu, ili ima veze sa nekim drugim možda momentima o kojima se ovdje ne govori? Ali bilo bi dobro vidjeti da li za primjenu ovog zakona i da li kao svoj rezultat primjena ovog zakona ima i posljedicu nekvalificirana određenih carinarnica odnosno određenih carinskih prijelaza za obavljanje tog posla, pa kroz to za sobom povlači i ovakav slučaj kakav sam navela za grad Buzet. Hvala. Ispravak gospodin Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir unaprijed bi se htio ograditi, možete me i prekinuti isto tako momentalno, ali što se tiče ovog seljenja graničnog prijelaza ili bolje rečeno kamionskog prijelaza sa Požane, Sočerga na Kaštel u Istri nedaleko Buzeta. To nema nikakve veze, ovaj puta moram doista braniti Vladu, nego to ima veze prije svega s ludošću, drskošću, bezobrazlukom slovenskom političkog vodstva koji nam je to svjesno napravio, bolje rečeno podmetnuo da se nosimo sa jednim problemom koji može eskalirati u punom smislu te riječi u turističkoj sezoni. Ja želim vjerovati da će slovenske vlasti barem ublažiti tu zabranu i da će dopustiti da se u Buzet točnije na Požane, Sočergu vrati mali kamionski prijelaz, jer ovo što rade, time štete ne samo nama nego u velikoj mjeri i dobrom dijelu slovenskih gospodarstvenika i slovenskog dijela Istre. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime predlagača gospodin ministar Ivan Šuker. Izvolite. Pa ja sam iskreno iznenađen raspravom prije svega gospođe Pusić koja je opet na jedan vrlo neargumentiran način napala Ministarstvo financija kao što je prije nekoliko dana rekla da ministarstvo nije napravilo četiri zakona. Gospođo zastupnice, s ovim zakonom je Ministarstvo financija ispunilo svoju kvotu za prvi mjesec a ona četiri zakona bi trebali znati da su u nadležnosti Hrvatske narodne banke i DAB-a. Tako je danas u Zakonu o izmjenama Carinskog zakona ako ste na čelu Nacionalnog odbora onda bi trebali znati da je upravo carina dobila sjajne ocjene u Bruxellesu i da upravo u poglavlju o kojem ste vi govorili je praktički pred zatvaranjem i da ovaj zakon nije nikakva izmišljotina ljudi u Ministarstvu financija, ovaj zakon je usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije. I nemojmo ljudi moji kad nam to paše biti nam puna usta Europe a s druge strane kad se zakon uskladi jer na kraju krajeva ovaj zakon je bio u Bruxellesu a da je toliko nepravilnosti koliko ste vi nabrojili, da je toliko nelogičnosti u tom zakonu i da europsko zakonodavstvo to nema pa oni nam ne bi jednostavno dali zeleno svjetlo na ovaj zakon niti bi ovaj zakon u ovakvom obliku bio upućen u saborsku proceduru. Druga stvar, vi znate da mi kod pristupanja WTO-u praktički za većinu roba iz Europske unije se više ne plaća uopće carina. Prema tome, ovo carinsko davanje je praktički benigno što se tiče Europe i tu je Hrvatska potpuno u istoj poziciji, hrvatski gospodarstvenici kao i gospodarstvenici kao što gospodarstvenici Europske unije plaćaju carinu na robe trećeg svijeta. Međutim, trošarine i PDV nisu carinska davanja. Plaćanje trošarina i PDV-a je regulirano Zakonom o posebnim porezima i Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Međutim gledajte, ne možemo doći ovdje i reći to je tako, podilaziti ovome ili onome, ne reći da europsko zakonodavstvo je takvo. Ako hoćemo zatvoriti ovo poglavlje ovaj zakon mora biti ovakav. To vi mislite da nije istina. Ali gospođo Pusić, vi strašno puno znate. A sad isto tako što se tiče neplaćanja. Ja bih vas molio da mi kažete koje to ministarstvo ne plaća 360 dana? Rekli ste jednu veliku neistinu. Radi se o zdravstvu ali problem zdravstva je bio i prije pet godina i danas a zaboravili ste da je Ministarstvo razvitka 2003. izmijenilo plan građenja Hrvatskih cesta i doslovno napisalo unutra da će se 2 milijarde i 400 platiti u 2004. godini. Ja lijepo molim ako tvrdite da jedno ministarstvo, jedna agencija ono što je državni proračun ne plaća 360 dana da to jasno kažete koje, a ovdje vam ja odgovorno zbog hrvatske javnosti kažem da to naprosto nije istina. Međutim, vi nikako ne možete se pomiriti s time da ova država ima riznicu i da ima ritam plaćanja onako kako proračunski korisnici dogovaraju sa onima kojima trebaju platiti. Ali ponavljam, govoriti na ovakav način o zakonu i o poglavlju s kojim je Republika Hrvatska zapravo vrlo blizu zatvaranja, govoriti o zakonu. Pa dobro, gledajte. Vi ste rekli. Ponavljam, rekli ste neki dan da Ministarstvo financija nije napravilo četiri zakona i to naprosto nije točno. …/Upadica se ne čuje./… Ne, nije točno jer tri zakona radi Hrvatska narodna banka a jedan DAB. A Ministarstvo financija je samo zato što oni ne mogu biti predlagatelji predlagatelj tog zakona. I to je istina. Ministarstvo financija je s ovim zakonom ispunilo svoju kvotu obveza zakona koje je trebalo napraviti. I druga stvar, ja stvarno ne vidim razloga da sada pričamo o nečemu što naprosto ne stoji. Ajmo vidjeti danas na koje to robe hrvatski gospodarstvenici plaćaju carinu za robe iz Europske unije i po čemu su oni to u nepovlaštenom odnosu u odnosu na razmjenu roba između zemalja koje su članice Europske unije. Možda vrlo mali broj je robe koja se uvozi u Hrvatsku iz Europske unije na koju mi možda još plaćamo minimalno carinsku stopu. Ali ponavljam, kao i sve članice Europske unije tako i Hrvatska plaća carinu na uvoz roba iz trećeg svijeta. budite sigurni da ova odredba oko mogućnosti odgode plaćanja trideset dana a tamo se posebno navode zna se što su poduzetnici koji nemaju problema. To su oni koji nisu niti porezne neplatiše svega skupa. I sad gledajte, imate jednu takvu odredbu u zakonu i takav zakon ide u Bruxelles na usvajanje i vi u Bruxellesu ne dobijete primjedbu na tu odredbu. …/Upadica se ne čuje./… Ali gospođo Pusić, nažalost može Sabor usvojiti ali stvar je u tome da Bruxelles konačno daje zeleno svjetlo. A vi ne možete biti malo velika Europejka a malo zastupati nečije privatne interese. Hvala lijepa. Gospođa Vesna Pusić ispravak. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Prvo ministre, vi ovdje niste da se svađate sa zastupnicima nego da odgovarate na naša pitanja. Od mnogo netočnosti ispravljam dvije. Jedna je što se tiče ispunjavanja onoga zašto je ministarstvo odgovorno ovom Saboru. Tko je vama odgovoran to je vaša stvar i vaš problem i vi sredite to s onima koji su vama odgovorni. Nama ste odgovorni vi i vaše ministarstvo apsolutno po programu koji mi smo usvojili u ovom Saboru najviše je kasnilo u prvom i drugom kvartalu sa zakonima koje je dostavilo, crno na bijelo postoji. Pa pogledajte pa ćete vidjeti. …/Upadica se ne čuje./… Ja sam pogledala, svima je jasno i svi to znaju. A što se tiče prihvaćanja hrvatskih zakona u Bruxellesu, zato sam koristila onaj primjer kolege Kajina. Nema te odredbe koja u Bruxellesu kaže trebaju ili ne trebaju biti jasni kriteriji za određivanje kome će se dati trideset Samo se kaže da treba biti taj skraćeni rok a kako ćete vi produžavati rok to mi možemo urediti u svom Saboru. I ne treba se izvlačiti na Bruxelles tamo kad je odgovornost u Zagrebu a u ovom slučaju je odgovornost u Zagrebu. Dozvolite da ipak nije izravna komunikacija baš u poslovniku dozvoljena. Dakle, treba prethodno tražiti riječ. Može Može se nastaviti polemika i rasprava negdje na drugom mjestu ili da otvorimo posebnu točku dnevnog reda. Idemo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. **Kulušić,

Područje carina je po pregovorima posebno zanimljivo jer su carine prihodi koje zemlje članice uplaćuju zajednički u europski proračun. Europska Komisija zbog toga posebnu pažnju posvećuje ne samo uspostavljanju carinskog sustava kao dijela integriranog sustava Europe nego i uređenju zakonodavnog okvira koji će biti u potpunosti u skladu sa europskim principima. Ovim izmjenama i dopunama Carinskog zakona osim što se ispunjavaju preuzete obveze vezano uz usklađenje carinskih propisa s propisima Unije uvodi se i veći stupanj efikasnosti u rad carinske uprave, u provođenje carinskih propisa sukladno europskoj praksi. Rok za praćenje, za plaćanje carinskog duga se sukladno europskim propisima smanjuje sa 30 na 10 dana, ali carinskoj upravi se daje veća fleksibilnost u odnosu sa gospodarstvenicima, a na korist obje strane carinska uprava će moći pouzdanim gospodarstvenicima prema propisanim pravilima, na njihov zahtjev odobriti odgodu plaćanja s rokom odgode od 30 dana, ali uz obavezu polaganja osiguranja za namirenje duga. Kaznene odredbe se mijenjaju, preciznije su i uređuju opis prekršajnog dijela ne prijave robe. Izmjenama se uvodi novi način rada u carinsku upravu u smislu praćenja, odnosno evidentiranja i naplate carinskog duga, te je za to potrebno vrijeme priprema. Dobro je stoga što se predlaže početak primjene ovih izmjena i dopuna s malim počekom, dakle ne odmah, nego od početka srpnja 2008. godine. S obzirom da izmjene ovih zakonskih odredbi nisu samo puko usklađivanje sa propisima Europske unije, već unose i dodanu vrijednost kvalitetu u carinski sustav u potpunosti ih podržavam. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažene kolegice zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Ustavna osnova za donošenje ovog zakona sadržana je odredbama 2., članka 2. stavak 4. Ustava Republike Hrvatske. Ovaj Carinski zakon uređuje ovlasti i postupanje carinske službe, te prave obveze osobe koje sudjeluju sa u postupku robe koja se unosi, iznosi, prevozi i prenosi na carinskom području RH ili se kreće između carinskog područja RH i trećih država. Koji su razlozi donošenja ovog predloženog zakona? Tijekom analitičkog pregleda i ocjena usklađenosti carinskog zakonodavstva sa europskom u poglavlju 29. carinska Unija identificirana su neusklađena područja te je naša država preuzela obavezu usklađivanja sa jasno utvrđenim rokovima, kao što su to kolege i maloprije rekle, a najkasnije do drugoga kvartala 2008. godine i zbog toga danas ovdje na saborskim klupama mi i imamo ovaj postupak. Temeljni cilj je ispunjavanje obveze iz pregovaračkog stajališta poglavlja 29. i mjerila iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje EU za 2008. godinu, a daljnji ciljevi uključuju težnju za dosljednim, za što dosljednijim usklađenjem hrvatskog Carinskog zakona sa europskim i posebno nastojanjima, a to dosad u …/Govornik se ne razumije./… nije rečeno da se pojednostavi i ubrza provedba carinskih postupaka kako bi Hrvatska carinska služba postigla stupanj učinkovitosti kakav imaju carinske službe Europske unije. U tom smislu potrebno je osigurati da carinski sustav i Hrvatska carinska služba te sa njom povezani gospodarski subjekti u trenutku pridruživanja Uniji dosegnu razinu europskih carinskih standarda. Obveza donošenja predloženog zakona utvrđena je u mišljenju Europske Komisije o zahtjevu za članstvo Republike Hrvatske u odluci vijeća o načelima, prioritetima i uvjetima sadržanim u europskom partnerstvu sa Hrvatskom iz 2004. godine, pregovaračkom stajalištu za poglavlje 29. carinska Unije, te Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2008. godine. Točna je činjenica da Europskom unijom ne treba strašiti malu djecu, ali isto tako činjenica da da u dnevnopolitičkim ili inim promišljanjima ne možemo, a kada je riječ o carinskoj Uniji ići sa dva mjerila i kriteriji pa kada nam paše onda se zaklinjemo u mjerila i standard Europske unije, a kada nam ne paše, onda ta ista mjerila, kriterije napadamo. Točna je činjenica da o pojedinim i o strateški bitnim segmentima vezano za daljnji rad hrvatske države u okviru bitke vezano za sva poglavlja u okviru EU-a ćemo se i znati borbeno postaviti na čelu sa Vladom i premijerom, a na nama je danas da u ovom postupku odradimo jedan posao koji je u ovom vremenskom tajmingu i zacrtan. Spomenuli smo bitne karakteristike, dakle nepovlašteno podrijetlo u potpunosti se usklađuju odredbe što uređuje i nepovlašteno podrijetlo te tema tema i pitanje polaganje kako jamstva u provoznom postupku, tako i rok plaćanja carinskoga duga, kao i knjiženja i rokovi knjiženja samoga duga gdje se usklađuju odredbe o unošenju duga u evidencije, a u dijelu koje se odnose na rokove knjiženje te odgode plaćanja i druge pogodnosti. U svom ukupnom dosadašnjem radu imao sam prilike baviti se poslom koji je imao vezano kao privrednik i doticaje sa temama vezana uz carinu i činjenica je i neosporna je realnost da je danas u odnosu na ostale zemlje Europske unije, kako carinske stope, tako i komunikacija bitno poboljšana te danas to više nije bitan i strateški problem ove hrvatske države. Ali još jedanput ću ovdje napomenuti. Točno je i činjenica je da danas hrvatski uvoznik sa robom koja dođe na hrvatsku granicu, pa do momenta dok se ona ocarini prođe najmanje jedan dan, a za to isto vrijeme uz dva šofera sva roba u Europskoj uniji dođe od onoga tko je utovario pa do onoga tko ju je istovario, i neosporna je činjenica da zbog toga i danas hrvatsko gospodarstvo trpi izuzetno velike gubitke uzimajući u vidu europske i svjetske tokove o protoku roba, o smanjenju veličina skladišta te što bržem putu sirovine i robe od početka pa do krajnog korisnika. Zato je nama, a svakako i u okviru ovih svih poglavlja koja su vezana pristup uniji da taj rok u okviru mogućnosti maksimalno skratimo kako bismo i na ovaj način imali mogućnost da na kvalitetan i konkurentan način budemo konkurenti na europskome i svjetskome tržištu i kako bismo na taj način mogli bitno i definitivno cjenovno utjecati na naše troškove, a onda ukupnu cijenu prodane robe, te dobit naših tvrtki. U okviru ove točke dnevnoga reda svakako da ću podržati donošenje ovoga zakona. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre, tajniče, kolegice i kolege. Ja bih se osvrnula zapravo u članak 10. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona kada predlagatelj predlaže propisivanje zaštitne mjere oduzimanja robe i za robu koja je predmet prekršaja iz članka 241. stavak 1. točka 2. i članak 243. u vezi s člankom 241. za koje prekršaje do sada nije bila propisana zaštitna mjera oduzimanja robe. Navodi se da je navedeno nužno obzirom da se odredba članaka 241. stavak 1. i točka 2. odnosi na ne prijavu robe komercijalne naravi, te robe koja je predmet zabrana ili ograničenja pri uvozu ili izvozu zbog čega nezakonito postupanje s istom ima specifičnu težinu. Međutim, kao građanin postavlja se pitanje što je roba komercijalne naravi. Pogledala sam i Carinski zakon posebno definiciju u članku 4. ali nisam našla definiciju roba komercijalne naravi. U članku 126. naišla sam na izraz slučaj nekomercijalnog uvoza koji također nigdje nije pojašnjen što znači. Nadalje, u članku 187. stavku 1. točka 2. i 3. rabi se izraz opet roba nekomercijalne naravi koju putnici unose sa sobom iz inozemstva u propisanoj vrijednosti, vrsti i količini i roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizičke osobe iz inozemstva fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti. Međutim, što je to roba nekomercijalne naravi i to u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti nigdje ni riječi. Gdje je to propisano? Ako pogledamo i web stranicu Carinske uprave naputak od 10. srpnja 2007. godine piše citat. “Obračun davanja pri uvozu, tj. skraćeni postupak primijenit će se isključivo na robu i predmete nekomercijalnog karaktera koji putnik unosi za svoje osobne potrebe i potrebe članova njegovog kućanstva u svojoj osobnoj prtljazi, a procjena da li se radi o uvozu robe komercijalnog ili nekomercijalnog karaktera obavlja se u konkretnom slučaju u odnosu na okolnosti uz uvažavanje količine i vrste robe kao i o učestalosti uvoza koji dotična osoba provodi.“ E sada se pitamo, da li će carinski službenik ovisno o tome kako se ustao bez uvrede njima, procjenjivati što je roba komercijalnog, a što nekomercijalnog karaktera i pitamo se da li će na primjer 10 odjevnih predmeta iz te vrste da li je to roba komercijalnog ili nekomercijalnog karaktera. Izgleda da je odgovor nekada da, nekada ne, a ovisi o svakom konkretnom slučaju kako piše u odnosu na okolnosti uz uvažavanje količine i vrste robe kao i o učestalosti uvoza koje dotična osoba provodi. Do sada su građani bili izloženi samo tomu da će im carinik udariti na takvu robu veću ili manju carinu, a sada će prema ovom prijedlogu i ostati bez te robe. Građani će ovaj prijedlog izmjena i zakona shvatiti kao i sve drugo, na žalost, čega su već duže vremena svjesni, a to je da su samo oni, ogromna većina malih ljudi da oni snose porez na carinska opterećenja dok druge velike ribe i veliki šverc prolazi nekažnjeno. Zar je malo što im se tu njihovu robu što su kupili sebi, svojoj djeci, unucima naplaćivala carina, a sad im se treba oduzeti. Ali ne i šlepere sa cigaretama i cisterne s naftom i benzinom u što su upletene krupne ribe. Tko je odgovarao radi korupcije? Opet sitne ribe. Tko je odgovarao radi pljačke u pretvorbi i privatizaciji? Opet velike sigurno ne. Još jedan primjer apsurdnosti. Prema Zakonu o posebnom porezu, trošarinama na plovila kada neki naš nazovimo ga tajkun uveze plovilo vrijednosti od 10 milijuna eura platit će istu trošarinu kao i običan građanin na drveno plovilo vrijednosti 10000 eura. Zašto? Pa zato što se trošarina plaća po metru plovila, a ne po vrijednosti. Prema tome, što je, koja je poruka građanima? Netko će jesti meso, netko krumpir ali statistika kaže da neće biti gladni pa da će jesti gulaš. I moram ponoviti što su rekli moji prethodnici zbog nejasnoće i nedorečenosti ovaj zakon je zapravo malima teret kako je rekao gospodin Kajin, a velikima ide na ruku. Hvala lijepo. Hvala. Da li želi predlagatelj? Izvolite. Ministar financija gospodin Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala svima na raspravi, na sugestijama i na prijedlozima, na ovo jedno čisto tehničko usuglašavanje zakona sa zakonodavstvom Europske unije, a također bih htio podsjetiti da i prema starom Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci i prema novom, a isto tako i prema pravnim stečevinama Europske unije Centralna banka je neovisna i Centralnoj banci ministar financija ne može narediti. Dakle, Centralna banka ima neovisnost. Centralna banka podnosi svoje izvješće ovom Visokom domu i ne može ministar financija guverneru narediti. S druge strane zamjenik guvernera je i zamjenik glavnog pregovarača i prema tome i nosioc izrade ovih zakona i on je tražio premještanje tih zakona u neki drugi kvartal iz razloga što je temeljni zakon za donošenje ovih zakona Zakon o kreditnim institucijama ili popularni ZOKI i neke smjernice su nove donesene u 12 mjesecu i to je razlog. Prema tome, ako već želimo govoriti o demokraciji, ako nam paše kad Centralna banka treba biti neovisna, isto tako ako nam paše kad govorimo o tome da trebamo uskladiti zakonodavstvo sa Europskom unijom također ja moram ponoviti zbog silnog truda koji su napravili djelatnici Carinske uprave, zbog silnog truda koji su s njima u zadnjih nekoliko godina kolege carinici iz Austrije, upravo na usklađivanju, radili na usklađivanju kako zakonodavstva tako i praktičnog rada carine. Ja sam morao reagirati na ovakav način iz razloga što prije tjedan dana je hrvatska carina dobila komplimente i za tehničku provedbu zakona, a isto tako za usklađenost zakonodavstva sa Europskom unijom. Ponavljam, rok od 10 dana je, praktički skoro identično se reflektira na gospodarstvenike Europske unije kao i na gospodarstvenike Hrvatske iz razloga što smo mi ulaskom u WTO jasno rekli da smo ukinuli određene carinske stope, a za neke smo uveli prijelazna razdoblja. Jedino postoje carine za robu iz 3. svijeta, a to isto tako i u Europskoj uniji. I ovih 10 dana je usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije, isto tako i ona odredba o tome da se može nekome dati produženi rok, ali oni koji rade u financijama i koji rade u sličnim institucijama, točno zna da je to jedna vrlo nepopularna stvar i svi bježe od toga da daju takve rokove iz razloga što uvijek može netko reći da to nije opravdano i to se stvarno daje u krajnjim slučajevima. Na kraju krajeva, to možete vidjeti i u slučajevima šta je bilo u proteklim godinama i za vrijeme ove Vlade, a isto tako i za vrijeme koalicijske Vlade da su kolege bježale od toga. No, ovo je jedna tehnička

i da onaj dio koji se stavlja u okvir Ministarstva financija će biti zaokružen, a budite uvjereni da u zakone koje Ministarstvo financija treba napraviti u drugom kvartalu će napraviti. No, možda joj bi uređenje financijskog tržišta nekima smetaju, pa onda na određen način žele podmetati Ministarstvu financija. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Pa zaključujem raspravu.